Уважаеми колеги, добро утро! С пожелание за ползотворен и спокоен ден, моля за регистрация.

Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс – Общ законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на приетите на първо четене

Благодаря, господин Председател. Обратното ми становище е да не включваме точката в дневния ред, господин Председател, по следните причини: чл. 48, ал. 5 от Правилника дава възможност на председателя, когато има извънредни причини – пък не виждам в случая кое извънредно налага включването на Изборния кодекс?! При положение, че Докладът е готов от миналия четвъртък Проектът на Програмата беше подаден от председателя, всъщност от Вас, във вторник и липсваше вътре точката за Изборния кодекс, кое налага в четвъртък сутринта да я има тази промяна. Пробвахме го и с вечерта, господин Свиленски, резултатите не са добри. Оттам нататък следното бих искал да кажа, ако целта на законодателя е да повиши доверието в изборния процес, това доверие няма да се повиши нито със среднощни заседания, мисля, че господин Свиленски, това вече го уточнихме, нито с каквато и да е извънредност на промени в изборното законодателство. На второ място бих искал да кажа следното: със работата си тук, в Народното събрание, ние в крайна сметка подаваме на избирателите сигнали каква е нашата визия за най-малкото, краткосрочното бъдеще на държавата. Ние до момента, като изключим някои ратификации, не сме приели нито един законопроект на две четения. Изборният кодекс ли ще е първият? Ако промяната в Изборния кодекс е първият, това е доста ясна заявка за

Включването в дневния ред на точката за гледане на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс като точка втора.

Благодаря Ви, господин Председател. Моята процедура е за прегласуване на това предложение. Ще се обърна и към Вас, господин Председател, защото, както и моят колега господин Никола Минчев каза, при изключителни случаи следва да се възползвате от възможността си по чл. 48, ал. 5 да вкарвате точки и да правите предложения за включване на точки в седмичната Програма. Все още чакаме Вашите аргументи и мотиви какви са изключителните случаи? Моля Ви, посочете какво налага тази точка да бъде включена като такава в дневния ред? Моля Ви, не замитайте за пореден път нашите твърдения и аргументи, като мълчите, а наистина заявете позиция защо и какво налага да се включи тази да се включи тази точка в седмичната Програма? Изложете мотиви! Защо, уважаеми господин Председател, прекратихте регистрацията регистрацията на 23-та секунда, което е в нарушение на Правилника? Защо щяхте да нарушите Правилника, не давайки възможност за обратно становище? Нека да покажем още още първите 10 минути на заседанието днес, че наистина искаме да спазваме Правилника и това зависи към момента само и единствено от Вас. Моля с оглед на предстоящото прегласуване да се извърши и проверка на кворума.

Във връзка с предстоящото гласуване подлагам на проверка кворума в залата. Има кворум.

Благодаря Ви. Подлагам на прегласуване предложението за включване в дневния ред на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс като точка втора от днешното заседание. Гласували

Благодаря, господин Председател. Моята процедура е към Вас по начина водене. Както вече беше изтъкнато, Вие входирахте за гласуване тази точка въпреки липсата на спешност и каквито и да са други предпоставки да направите това. В същото време вчера бяха проведени няколко подред председателски съвети, на които самият Вие присъствахте, като цялата идея на тези председателски съвети всъщност беше да се потърси едно широко съгласие в залата за това как да се процедура оттук нататък с Изборния кодекс. Това, естествено, беше породено от напрежението както в обществото, така и тук, в парламента, което се появи от среднощните заседания, потъпкването на Правилника и начина, по който тези поправки бяха гласувани на второ четене в Правната комисия. От тази гледна точка, целта на председателските съвети в крайна сметка беше да намерим начин, по който, от една страна, да защитим честта на българския парламент, да повишим доверието в него и не на последно място, да покажем на българските граждани, че с начина, по който ние си вършим работата, за която сме изправени тук, всъщност отстояваме техните интереси. Това би трябвало да повиши тяхното доверие в изборния процес и да търсим една по-висока представителност на парламента чрез по-висока избирателна активност. Аз не виждам как по този начин, вкарвайки извънредни точки, погазвайки Правилника, правейки среднощни заседания, ние постигаме тази цел, която всички сме си поставили като партии тук в парламента. Затова моята процедура към Вас е: ние направихме, предложение как да се излезе от тази ситуация по един доста структуриран и подреден начин. Това предложение беше да се състави една временна комисия (шум и реплики),

да включите за гласуване и това наше предложение – след като има спешност за разглеждане на Изборния кодекс, да включите и тази точка. Нека залата да каже дали е готова да работи за дневния ред, който българските граждани имат и за нещата, които те очакват да се случат

Обърнахте се към мен. От няколко дни темата за разговорите по изменение и допълнение на Изборния кодекс в председателски съвет, интерпретациите, се развиват пред очите на цялата общественост. НАСТИМИР Време е залата със своето гласуване да покаже какво е отношението към предлаганите промени, в това число и по консенсусните теми, които Вие вчера също в присъствието на останалите си колеги от парламентарните групи обсъдихте, и има висока степен на съгласие. Но е време залата това нещо да го обсъди и да гласува по тези теми, защото иначе се нагнетява излишно напрежение за неяснотите и неизвестните, които се случват понякога и във формата, за който Вие споменахте. Иначе по останалите риторични въпроси – аз ги приемам като

Бях го заявил преди това. Господин Председател, вчера в Македония беше извършено петото поредно покушение срещу представители на българските клубове за последните четири месеца. Това покушение обаче този път беше изключително сериозно, защото става въпрос за стрелба срещу българския клуб в Охрид. Става въпрос за една непрекъсната ескалация в отношението на определени кръгове в нашата съседна и съюзна държава Македония. Напомням, че Македония – или Северна Македония, както е известна отскоро, е и съюзник на България в НАТО. Ескалацията обаче към българската общност там през последните месеци, очевидно, става все по-силна и все по-голяма. И тя ще продължи да бъде все по-силна и по-голяма до момента, в който България не даде ясен отговор – твърд и категоричен, срещу всички подобни провокации. Не бива да чакаме да има и жертви, защото, очевидно е, че и това предстои, ако така продължават нещата. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ няма как да хвърлим отговорността за това, което се случва, върху македонското правителство, защото сме наясно, че там има кръгове, които работят противно на интересите на голямата част от гражданите в Македония. Също така обаче знаем, че ако македонското правителство не предприеме действия за озаптяване на всички тези антибългарски провокации в Република Македония, те не просто ще продължат, а ще се задълбочат. Ето защо ние настояваме въпросът между България и Македония да бъде изведен от двустранното партньорство и сътрудничество, което така или иначе не върви добре. Ето защо ние настояваме България спешно, още днес, да поиска от Жозеп Борел – върховният представител на Европейския съюз по външната политика, да свика спешно Съвета по външните работи към Европейския съюз, на който да присъстват всички външни министри. Защото тук, в тази зала, преди пет месеца беше извършено едно много крупно национално предателство с вдигане на ветото на преговорния процес с Македония. Тогава тук, от тази трибуна, ни убеждаваха – убеждавахте, представителите на партиите, които подписахте с вота си това национално предателство, че нашият национален интерес е гарантиран и че има кой да ни защити, защото вече не бил въпросът двустранен, а бил европейски. Тогава френският президент Макрон заяви, че той ще се превърне в гарант за спазването на правата на българите в Македония. Това обаче очевидно не се случва. Ето защо ние трябва да поставим въпроса, включително и пред френския президент, за да видим дали действително може да изпълни своите обещания оттогава, или за пореден път изразът гаранция Франция ще се окаже изключително верен. Ние тук тогава предупреждавахме, че ако не се изпълнят българските условия преди началото на преговорния процес, ще има поредица от провокации срещу българските граждани в Македония и това, за съжаление, се случи. Евроатлантическото лицемерие обаче в парламента тогава надделя – сега мълчи. Ако тук в тази зала се мълчи, ако тук не се защитят правата на нашите сънародници и съграждани, още повече в Македония не можем да очакваме никой друг да го направи. Затова ВЪЗРАЖДАНЕ призовава още веднъж българското правителство в най-спешен порядък да постави въпроса на най високо ниво за обсъждане в Европейския съюз, защото атаката с огнестрелно оръжие срещу българския клуб „Цар Борис III“ в Охрид не е атака срещу България, а е атака срещу Европейския съюз, а може би, в някакъв смисъл и атака срещу НАТО, нищо че Северна Македония е член на НАТО. Нали тук има голямо евро-атлантическо общество в този парламент защо никой по никакъв начин не постави въпроса за защита на накърнените евро-атлантически интереси? Нали България е евро-атлантическа държава защо мълчим и защо се правим, че нищо не се е случило? Това, което стана там, минава единствено и само по българските медии. Все още българското правителство мълчи. И на финала ще кажа следното: има рязък контраст между отношението на Македония към българските граждани и българите там и към отношението на България към хората, които защитават антибългарски тези в нашето общество. Преди малко повече от месец и половина един преподавател в Софийския университет – професор Александър Кьосев, си позволи да каже, че българският език е изкуствено творение, а македонският език е естествен. Ние поискахме тогава оставката или уволнението на този така наречен професор. От Софийския университет ни отвърнаха, че никой няма право да бъде преследван заради своите убеждения. Тук обаче не говорим за убеждения. Говорим за антибългарска изява. за накърняване на българската национална чест и достойнство. Говорим за фалшификация на историята и на филологията дори, ако щете. Само че това нещо в България очевидно може да се случва, а в съседна Македония не е проблем да се стреля срещу български клубове, организации, а може би, скоро и срещу български граждани – физически. Всичко това показва ясно и категорично България изпълнява всички свои ангажименти и всички свои задължения, както по международни договори, така и в двустранните си отношения конкретно с Македония, колкото и да са деликатни те. Но не може да се каже същото за отсрещната страна и ако ние не предприемем, за трети път казвам, твърди действия в тази посока, провокациите ще стават все по-силни и колкото и македонското правителство да се опитва да си измива ръцете, рано или късно те ще стигнат до ситуация, в която може да има и жертви. За да не се стига до това, трябва да поставим въпроса на най-високо ниво в Европейския съюз. Нека да си припомним в крайна сметка защо сме в Европейския съюз. Нали, за да сме точно там, където да бъде защитен най-добре българският национален интерес, как ще стане това, ако ние се отказваме от собствените си права и ако ние не използваме всички тези възможности, които ни дава уж членството в Европейския съюз? Нека българското правителство тези дни – днес или утре, да покаже на дело, а не само на празни приказки досега, както вече повече от 15 години говорят управляващите от всички цветове, разцветки и формации в българския политически живот, че има някакъв смисъл все пак от членството на България в тази организация. Защото, ако и сега замълчим и ако не го направим, определено ще се докаже за n-ти пореден път, че членството на България в Европейския съюз не носи никакви ползи, а само щети и вреди за България.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

която ще бъде дадена в ръцете на Георги Гергов. Алчността на един олигарх е на път да бъде материализирана. В годините за осъществяването на тази цел му помогнаха кметове, министри, съдии и прочее, което се доказва и с решението на ВАС отпреди няколко дни. Не може да не се отбележи, че в последните 10 години беше позволено Дружеството винаги да бъде на загуба и в същото време Община Пловдив постепенно да губи апортираните имоти и терени в „Пълдин Туринвест“ АД, обекти с културно-историческа ценност, намиращи се в сърцето на града, в архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“.

Нека да не забравяме, че в тази сага дори сегашният главен прокурор – Иван Гешев, заяви на 26 февруари 2020 г., че ще се направи пълна проверка. Тогава той каза: „Ще извършим пълна проверка, ще анализираме ситуацията и ще се снемат обяснения от всички замесени лица. Ако има данни и доказателства за престъпления, ще подходим както всеки път, независимо дали става въпрос за Гегов или за някой друг.“ Но близо три години след това изявление резултатите от проверката ги няма и днес Панаирът е в ръцете почти сигурно на господин Георги Гергов. Още след незаконното решение на Общински съвет – Варна, от 10 декември 2021 г. започнаха множество жалби и протести. Тогава като вицепремиер и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова изпраща писмо до тогавашния областен управител на Варна господин Мариус Марков, да спре това решение. Нещо повече в три последователни позиции на държавата от същата тази година – през 26 октомври, 8 декември и злополучната дата 10 декември – се настоява да се изпълни решението на Общински съвет – Варна, от 2 май 2017 г. и да се върнат акциите на държавата, представляващи 29% от капитала на Международен панаир За съжаление, Общинският съвет във Варна, без дори да е променил старото си решение, решава да изпълни ново такова, и то в полза на Георги Гергов. Къде е проверката на прокуратурата? Къде е върховенството на закона? Напротив, ВАС решава, че няма нищо незаконно и позволява на известния олигарх да предложи на Пловдивския общински съвет днес решение, с което той бързо да си вдигне дяла и по този начин алчните му желания за унищожение на Панаира да бъдат изпълнени. Подаръкът, който ще бъде, е 360 дка терени паркове и над 100 дка изложбени центрове, които ще бъдат унищожени и превърнати в поредните безсмислени жилищни комплекси. Години наред предупреждаваме за тази несправедливост. Години наред се надига глас срещу това, че се унищожава умишлено уникалното по своя същност изложение – панаирното градче, както го знаем всички ние пловдивчани. Едно по едно, известно за всичките ни изложения биваха нарочно премахвани и се заявяваше, че тези вид дейности са вече неползотворни, за да се реализира мечтата на един разрушител, който за последване на личните си интереси е готов да пожертва символа на град Пловдив, с който ние поколения пловдивчани се гордеехме. Няма как и този главен прокурор да направи нещо – ще останат само нереализираните му думи, защото в тази схема на века, както я нарекоха в Пловдив, са намесени много особи. Заради техните финансови интереси ще умре мечтата на българските възрожденци, които през XIX век подариха на красивия Пловдив едно бижу, с което да се гордеем и с което да посрещнем гости от страната и чужбина. През XX век кметове, бизнесмени, родолюбци развиват това световно средище на прогреса и търговията до истински разцвет. Оттук искаме да припомним, че преди влизането на Георги Гергов в Панаира Управителният съвет на Дружеството докладва през 2006 г. за рекордна печалба от над 10 млн. лв. Сега това дружество е пред своя край заради алчността на един човек и жаждата за пари на корумпирани политици, а мечтата на възрожденците и родолюбците, перлата на пловдивчани, ще бъде смазана от техните безскрупулни желания.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 трябва да ни стане ясно, че днес ще добавим в списъка на легендите, като Авиокомпания „Балкан“, Метеорологичен комбинат „Кремиковци“, Нефтокомбинат „Бургас“ и това на „Международен панаир – Пловдив“ АД. За съжаление, трябва да признаем, че тук можем да спорим за бъдещето на България , но някъде в някой кабинет или стая – хора като Георги Гегов и престъпни политици рушат от алчност настоящето на нашата родина.

(ДБ): ...господин Костадинов беше допуснато нарушение на Конституцията на България в три нейни члена. Първо, свободата на изразяване на мнение. Второ, академичната автономия. Трето, свободата на художественото и научното творчество. Беше обвинен български учен, един от изтъкнатите български учени с международно признание, Казал ги е. Недей да лъжеш! АТАНАС СЛАВОВ: Това е недопустимо да се случва от парламентарната трибуна, недопустимо е от тази трибуна да се нарушава академичната автономия и да не се зачита правото на свобода на мнение, още повече да се нарушава Етичният кодекс и да се уважава чуждото мнение. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Председател, процедура по начина на водене. Недопустимо е според мен и според нашата група и според Правилника

тук изяви пред Народното събрание. Ако това не се прави, нека да преминаваме към дневния ред по-нататък. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз днес се изправям пред Вас в качеството си на жена и народен представител и бих искала да засиля интереса Ви към една друга тема. Утре е 25 ноември – Международният ден за елиминиране на насилието над жени. За първи път този ден е обявен през 1999 г. от Организацията на обединените нации. световен мащаб жените се сблъскват с различни предизвикателства и емблематична стана борбата на жените от Иран през последните месеци. В страната ни често казваме, че нямаме проблем с правата на жените, но всъщност в страната ни върлува една тиха пандемия – пандемията на насилието над жени. Тема, която много от нас пренебрегват и много от Вас през годините, когато сте били в тази сграда, не сте се наемали да решавате. България липсва единна статистика по темата, но аз бих искала да изброя няколко факта пред Вас. Всяка трета жена в България е жертва на насилие. Всяка десета е търсила закрила от полиция по повод насилие от страна на насилник, 62% от жените са убити в дома си, което го класифицира като домашно. Жертвите на домашното насилие от началото на годината са 1738, а от тях 1194 са жени. Съдът приема ревността като смекчаващо обстоятелство, а над 44% от жените, които са загубили живота си, са били жертва на бившия или настоящия си партньор. Страната ни има само 13 кризисни центрове със средно 10 места за настаняване. Най-малко 19 жени са загубили живота си през 2022 г. Ивелина, Яна, Соня, Милена и Петя и десетки други жени можеха да бъдат днес тук и да продължат живота си, ако държавата и Народното събрание беше предприело няколко прости и важни стъпки през последните 15 години. Необходимо е разкриване и поддържане на кризисни центрове във всички областни градове. Сигналите да бъдат препращани до съответния районен съд в рамките на 24 часа, а не както е в момента – в рамките на месеци. Времето за подаване на сигнал от самия случай не трябва да бъде ограничено само в рамките на един месец. Да бъде създаден национален съвет за защита от домашното насилие, който да координира държавните органи и политики. Да бъде създадена Национална информационна система, която да съдържа актуална база данни. Мерките за защита е необходимо да бъдат разширени и насочени към незабавно ограничаване на насилника от жертвата. Да бъдат създадени и провеждани програми за превенция от насилие, включително домашно, включително учебни програми. Колеги народни представители, призовавам Ви да спрем с късогледството, да спрем да гледаме тесния партиен интерес и да включваме теми в дневния ред на Народното събрание, които са нерелевантни към обществото ни. Нуждаем се от спешни законодателни промени, за да може Виктория, Алена и Нефизе да не бъдат случаи, които се повтарят. (Ръкопляскания

Господин Рашидов, процедурата ми е по начина на водене. За втори път позволявате след декларация на ВЪЗРАЖДАНЕ – преди няколко дни от БСП да дойдат да коментират нашата декларация, а в момента позволявате на „Демократична Украйна“ да коментира нашата декларация. Затова много Ви моля, за да предотвратите неприятни изпълнения в залата, за да върви процесът в залата нормално, да спазвате поне в това нещо стриктно Правилника. Не е нормално от „Демократична Украйна“ да идват и да обясняват какви и какво сме казали. Това, че те защитават наличието на македонски език и са национални предатели, не им дава право да коментират декларация на ВЪЗРАЖДАНЕ. Това си е тяхно право, ние не им го отричаме, просто един ден ще трябва да бъдат съдени, но не и да говорят от тази трибуна върху нашите декларации. Затова много Ви моля да спазвате Правилника и да отнемате думата на хора, които тръгват да декларират и да говорят неща върху нашата декларация. Защото и аз в случая не съм съгласен с тяхната декларация, защото предлагат мерки, в които не да защитят жените, а да направят така, че да прокарат своите си извратени декларации, които са направени от чужди фондации, но не го правя. Затова много Ви моля, в името на конструктивизма, това нещо да не се случва и от „Демократична Украйна“ да не го правят втори път. браво! Колега, радетел съм на свободата на словото, първо. Второ, много Ви моля, по време на война ирониите към Украйна не са от най-симпатичните неща. Но смятам, че на всеки бих дал думата, достатъчно е да има какво да каже съдържателно. Ако няма други изказвания, да преминем към точка първа. Виждате ли някой да желае, господин Цонев? Не виждам и аз.

Благодаря Ви, господин Председател. „Доклад относно Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 48 254 01 29, внесен от народния представител Младен Шишков и група народни представители на 25 октомври 2022 г., приет на първо гласуване на 16 ноември 2022 г. „Закон за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Има ли изказвания по наименованието на Закона? Не виждам. Моля, режим на гласуване за наименованието на Закона.

Благодаря Ви. Уважаеми колеги, имате думата за изказвания по параграфа. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вече многократно в залата и на две заседания в Комисията обсъждаме въпроса за сроковете за регистрация на водовземни съоръжения за нестопански цели, на подземни води. Срокът за регистрация на тези водовземни съоръжения, нееднократно стана дума, че е удължаван много пъти през август 2006 г., през 2007 г., през 2009 г., през 2018 г. и през 2020 г. И както виждаме, колеги, ефективни действия в тази посока няма. В рамките на това Народно събрание постъпиха две предложения – два законопроекта. Единият беше от колегите от ГЕРБ – този срок да бъде удължен само с една година. И предложение на колегите от БСП – този срок да бъде удължен с три години. Вчера в Комисията по околната среда на второ четене беше прието този срок във финалния текст да остане три години това прилича много на замитане за пореден път на проблема, който ние трябва да решим. Тези водовземни съоръжения трябва да се регистрират. Трябва да бъдат предприети ефективни мерки. Изпълнителната власт в лицето на Министерството на околната среда и водите да проведе най-после наистина ефективни мерки в посока този въпрос да бъде комуникиран правилно с ползвателите на тези съоръжения. Нещо повече, преди малко повече от два месеца Европейската комисия излезе с поредния доклад за преглед на политиките по околна среда, които държавите членки спазват и са постигнали до момента – за всички държави членки, включително и за България. Изключително притеснителни са данните за пореден път, изнесени за България, не само по отношение на управление на водите, а и по отношение на останалите компоненти на околната среда. Будят крайно притеснение тези въпроси и израз на това са и огромният брой наказателни процедури, които има срещу България, в различни направления по отношение на опазване на околната среда. В този доклад е посочено, че над 34% от подземните води се намират в недобро екологично състояние. И, колеги, удължавайки срока на три години за регистрацията им, ние не правим нищо в посока този безценен ресурс да бъде управляван устойчиво във времето. Очевидно това не е решение, предвид че този проблем стои от август 2006 г. и продължава да не намира своето решение. В тази връзка смятаме, че предложението за срок от три години не е добро и бихме искали този срок да се запази в първоначалния вид на Законопроекта и той да бъде една година, като вярвам, че и ние като законодатели ще направим всичко, което е в рамките на нашите компетенции, за да могат органите на изпълнителната власт, които са отговорни за прилагането на тази разпоредба, да направят необходимото,

Има реплики – заповядайте. Госпожо Сивева, не съм съгласен с твърдението, че е необходима регистрация на кладенците за управление на водите. Може да се намират в лошо състояние 30% от водите, не знам как се изчислява, приемам го за вярно, но тогава трябва да се регистрират замърсителите, но не и ползвателите. Този закон очевидно е неработещ. Българският народ очевидно не го приема и той 20 години не може да влезе в сила – това е очевидно. ВЪЗРАЖДАНЕ предложи разумно решение и това е просто да отпадне тази микроконсумация, въобще да бъде по някакъв начин следена, което за момента е очевидно, че регистрацията няма по никакъв начин да повлияе на управлението на водите и единствената цел, за която всички знаят, че ще се ползва, това е за целите на фиска. Това е пределно ясно – пределно ясно е и на тази зала, пределно ясно е и на българския народ! Именно поради тази причина регистрацията след 20 години точене на регистрация върви под 10% от реалните водоизточници. Така че Законът е разумно приет. Това, което е предложено, това, което е минало през Комисията за удължаване на срока, това е едно поредно палеативно временно решение, но то е по-добро и съответно трябва да пристъпим надявам се в близките дни към окончателното решение на този проблем, като се приеме предложението на ВЪЗРАЖДАНЕ, мине през пленарната зала и се одобри. Това е въобще тази регистрация да отпадне, тъй като тя е абсолютно безсмислена, ненужна и пак казвам, няма общо нито с околната среда, нито с водите, нито с управлението им, а финансовите потребности на бюджета. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Дренчев. Има ли втора реплика към изказването на госпожа Сивева? Не виждам. Искате ли дуплика, госпожо Сивева? Заповядайте.

позволете ми за пореден път да не се съглася с това. Вашето предложение за липса на регистрация на тези водовземни съоръжения за подземни води няма по никакъв начин да допринесе за това процентът, който е докладвала Европейската комисия, за подземни води в недобро екологично състояние да бъдат приведени в добро състояние и този въпрос да бъде устойчиво решен във времето. Ние многократно обсъждахме, че процедурата по регистрацията на тези водовземни съоръжения е изключително опростена. Тя не представлява проблем за хората. Просто чиновниците трябва да излязат от кабинетите си и да обяснят много правилно на хората каква е целта на тази регистрация, че за тази регистрация няма да се изисква такса, че за тази регистрация няма да се изисква поставяне на водомери, че хората ще продължат да ползват този ресурс, както и досега, но трябва да сме наясно колко са ползвателите в страната на този ресурс, за да можем да предприемем и необходимите мерки за неговото ефективно управление. Така че позволете ми да не се съглася с това, което казвате, и всъщност чисто законодателно и чисто управленски не виждам как то ще се случи и с какво ще допринесе ние да вървим към опазването на този компонент на околната среда.

уважаеми колеги народни представители! Аз бих искал да кажа, че ние ще подкрепим предложението, което е направено за тригодишно удължаване на срока за регистрация на сондажите и кладенците, първо, защото трябва да има наистина такъв регистър, от страна на държавата да се знае къде какви източници се ползват от нашите съграждани. Второ, това е важен ресурс и хората трябва да имат достъп до този ресурс, особено по селата, където знаем животът какъв е и мисля, че текстът е коректен, че за нестопански цели, да поясня това, което е в нашето законодателство в момента – че може да се ползват до 10 кубика безвъзмездно за нестопански цели. И тук от трибуната казахме, че в извънредни ситуации е хубаво да се знае къде какви източници има, не дай си боже, да се налага те да бъдат ползвани. Тази регистрация, след като от 2006 г. до момента не се е случила, явно има какво още да се подобри. Видно е, че екипът на Министерството на околната среда и водите и регионалните структури полагат усилия, но явно е необходимо още повече да се подобри информационната кампания, работата по структурите. Ние всички осъзнаваме, че административният капацитет там, особено по регионалните звена, не е достатъчен за тази дейност. Затова се обръщаме и към местната власт, към общините, и особено към кметовете на кметства, да подпомогнат възрастните хора в Силистра, в Благоевград, в Шумен, във Видин, в Ямболско, така че те да могат да попълнят тези формуляри и да се регистрират. Искам да кажа още веднъж от трибуната, че този казус няма никакви фискални отражения и отношения към бюджета, най-коректно го казвам това, господин Дренчев, за да не притесняваме хората. Не се плаща нищо. Казвам безвъзмездно до 10 кубика е и регистрацията е безплатна, но тя трябва максимално да се опрости, има какво още да се постигне. Затова се обръщам и към екипа на Министерството на околната среда и водите. Естествено, ние ще следим този процес това да бъде сторено, така че да бъдем коректни, да подпомагаме особено възрастните хора в отдалечените населени места, да попълнят заявленията, да бъдат подадени техните заявления, да се извърши тази регистрация, да имаме картата. А що се отнася до компонентите на околната среда и за наказателните процедури, аз не искам да взимам отношение, но трябва да имаме консенсус всички по тези политики и не подхожда на хора, които доскоро са управлявали, субекти, които доскоро са управлявали, да казват, че има наказателни процедури. Да, има наказателни процедури, за които трябва да бъдат положени усилия да се подобри законодателството, така че да ги преодоляваме и да бъдем коректни партньори в рамките на Европейския съюз. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, доктор Чакъров. Има ли реплики към изказването на доктор Чакъров? Заповядайте,

Вземам реплика само защото ме споменахте поименно като един от противниците въобще на тази регистрация. Съгласен съм. Очевидно е, че към момента регистрацията няма да доведе до някакви задължения, някакви такси, някакви допълнителни данъци и финансови утежнения – засега. Това е ключът към въпроса – засега. И няма нужда да оставяме този дамоклев меч, когато следващото правителство не успее да събере по някакъв начин сумите, за да изплаща външния дълг на България, който ние сега щедро пълним с покупки на самолети и на какво ли не друго, да оставяме една възможност да бъдат притиснати именно ползвателите на вода в Силистра, в Благоевград и навсякъде другаде в страната, при положение че няма опасност от кладенците да избухне някакво наводнение, което да залее околните села, при положение че не е опасно и няма управление, няма нужда да се управлява рискът от водите в кладенците. Най-добре е да оставим това, което е отпреди създаването на Третата българска държава – съществуват кладенци, съществува този начин на водоползване и водочерпене. Нека да си остане така и няма смисъл очевидно, след като 20 години не е проработил този закон, най-добре е да го ремонтираме така, че да няма нужда на всеки две-три години да удължаваме сроковете. Благодаря. Благодаря Ви, господин Дренчев. Има ли други реплики? Няма. Дуплика? Реплика? Заповядайте. ТАТЯНА

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Чакъров, разбира се, съгласна съм с голяма част от това, което казахте, но искам да внеса малко допълнения към това, което споделихте – че е необходимо да се промени законодателството, да работим в посока по отношение на наказателните процедури. България е въвела в националното си законодателство и транспонирала европейските директиви в голямата си част и пряко прилага регламентите си. За съжаление обаче, приложението и контролът по тях не е на необходимото ниво и те не се спазват. И в подкрепа на това, което казвам, ще Ви зачета съвсем малко от това, което е написано в Доклада. Предполагам, че и Вие сте го прегледали съвсем подробно, то е факт вече от два месеца. Замърсяването на въздуха в България буди сериозно безпокойство. България е една от държавите членки с най-много смъртни случаи. (Реплики от народния Може ли да не се обаждате от място. Има възможност за трета реплика. Заповядайте, ако искате, направете я. Продължете, госпожо Сивева. ТАТЯНА СУЛТАНОВА-СИВЕВА: България не е отбелязала съществен напредък в управлението на градските отпадъчни води. Делът на кръговото и вторичното използване на материалите в България през 2016 г. е бил 4,3%, през 2020 г. – 2,6%, което е значително под средното равнище на Европейския съюз от 12,8%. Сам разбирате, че това е системно и продължително години наред неспазване на законодателството. Няма да стигаме до това как се отчитат целите за рециклиране в Брюксел и много други проблеми, как се управляват европейските средства. Така че не е въпрос на транспониране на законодателството, а е въпрос на прилагане и контрол. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Господин Чакъров, много се радвам, като видя как „Продължаваме Промяната“ и ДПС са на едно мнение и не само на едно мнение, а дори се допълват. Госпожа Султанова Ви допълва и от девет кладенеца вода докараха, за да докажат колко трябва да бъдат контролирани нашите сонди в дворовете на бабите и дядовците, не мога да разбера обаче

Подкрепяте закон, който въобще не е либерален, даже напротив, става въпрос за все по-затягащ се контрол. В такъв случай кой е либерален? Изглежда, че ВЪЗРАЖДАНЕ е доста по-либерална партия от Вашите две. Благодаря. Благодаря Ви, господин Таслаков. За дуплика? Доктор Чакъров, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, народни представители! Нашата позиция е категорична, която изказах към колегите, които отправиха реплики. Регистрация трябва да има и съображенията бяха насочени към господин Дренчев – това е важен елемент и на националната сигурност, Вие ги разбирате тези теми, така че се надявам, че ги споделяте. По отношение на наказателните процедури. Готови сме да дискутираме, но днес не е темата, нито времето позволява това да стане, госпожо Султанова. Готов съм на всякакви дебати. Основното транспониране на законодателството стана периода 2001 – 2005 г., когато бях председател на тази комисия, така че си позволявам да кажа, че познавам материята и бихме могли да я дискутираме в името на това да бъде подобрено, както транспонирането, там нямаме полезен ход, а става въпрос и за

от подземните води, на околната среда, не чух нещо за биоразнообразието, така че да не се отклоняваме от темата, предлагам прекратяване на дебата и да преминем към гласуване на направените предложения. Благодаря. На второ четене имаме право на такава процедура, но аз не мисля, че дебатът се проточи кой знае колко с едно-две изказвания.

ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не мога да го запиша след процедурата. Това, че правите обратно предложение, не прекратява процедурата, а я продължава. След като приключи гласуването по процедурата, ще запиша всички.

за 111, против 64, въздържал се 1. Предложението е прието. Има процедура за прегласуване. Моля, режим на гласуване процедурата отново.

Господин Ананиев, започнах процедурата по гласуване, след това вдигнахте ръка. Видях Ви кога вдигнахте ръка. Приключваме процедурата по гласуване и получавате правото. Предложението на госпожа Сивева да остане текстът, както е по вносител Да, това е предложението всъщност на господин Генов – срокът да бъде една година, тоест до 28 ноември 2023 г. Моля, режим на гласуване.

Грешка моя, господин Председател. 2025 г. е предложението на господин Генов, а госпожа Сивева иска 2023 г., което е и основният текст на Законопроекта в случая.

отменете гласуването отново. Внасям уточнението, че това, което каза председателят на Комисията, не покрива предложението на госпожа Сивева. Моля да се върнем към варианта, който предложих аз. Ако според референтите е правно недопустимо, според мен е правно допустимо. Така че подлагам на гласуване редакционното предложение на госпожа Сивева, която предлага срокът да бъде 28

Уважаеми господин Председател, не можах да разбера цялата процедура на колегата Генов – имаше две изказвания и се прекрати дебатът. Имайки предвид, че от ВЪЗРАЖДАНЕ само плашат хората какво цели този законопроект, а той е да се знае какво се случва и как се управлява водният ресурс в България,

В Регионалната комисия предложиха символична такса от пет лева годишно или нещо такова, което е въпрос на дебат. За мен лично няма нужда от такса, но трябва да се знае с какъв воден ресурс разполага България. Това беше едно от редакционните предложения, които исках да направя за отпадане на предложението на господин Генов, но нямах тази възможност, разбира се. Въпросът е, когато има само две изказвания, някак си да прекратяваме дебата за мен няма абсолютно никакъв смисъл. Това, което е важно, важно, е самото планиране какво се случва с водния ресурс в България. Знаете, че тази година имаше река, която беше пресъхнала. Със сигурност покрай климатичните промени може да има много такива когато имаме регистрация и може да се получи информация какво се случва с подземните води, това може да доведе до едно по-добро планиране като цяло на целия ресурс, който е изключително държавна собственост, разбира се. Да, има страх, хората се притесняват, че като се регистрираш, ще могат да ти поискат такса или трябва да плащаш нещо, но това зависи от законодателя. Ако изрично е написано, че няма да има такава такса, не виждам проблем. Аз също така съм против удължаване на нещо, което 2006 г. е прието прието и оттогава го удължаваме. Между другото, за общите устройствени планове е същото в Регионалната. Приели сме нещо, но само удължаваме – удължаваме три години (шум и реплики), пет години, което като подход не е грешен. По-добре да запишем в Закона, че няма да се взема такса, хората да не се притесняват,

великодушно не Ви прекъснах, за протокола. Ние сме в процедура на гласуване. Сега гласуваме предложението на Комисията за параграф единствен. (Реплика

изказване, за което се бях подготвил. Не знам закъде бързате? Явно бързате да си купите изборите с купен вот, но използвам тези две минути като обяснение на моя вот защо подкрепих предложението на колежката. Защото (шум и имаме следния казус: в България подземните води и кладенците вече не се използват само за питейни нужди, колеги. Все повече хора си правят термопомпи, все повече хора използват кладенците за тези термопомпи. Все повече използват тази вода за напояване,

(Смях.) Аз лично имам сонда, която регистрирах три дни, след като предишните колеги народни представители приеха този закон. Обаче имам много съседи, които имат по четири-пет сондажа и те не са ги регистрирали. Някои от тези хора вече даже се чудят как да пробият по-дълбока дупка, за да си докарат минерална вода за собствени цели. Цялата ни държава в момента изпитва глад за вода. Виждате, в горите се водят сечи, хората остават без вода, а ние сега в момента се чудим как да прахосваме тази вода. И затова с колежката Султанова и с колегите от „Продължаваме Промяната“ искахме възможно най скоро да се приключи с тази демагогия да удължаваме сроковете до безкрай. Хубаво е да знаем къде са тези кладенци и сондажи. Хубаво е кметовете да помогнат и това исках да предложа, но не ми дадохте шанс, колеги от БСП,

законодателна инициатива, така че може да предложите в нов законопроект това, което искате. Има ли трето обяснение на вота? Не виждам. Пристъпваме към гласуване предложението на Комисията за параграф единствен. Гласували

Уважаеми господин Председател, колеги! Господин Председател, благодаря Ви за възможността да направя процедура по начина на водене. Тя е към Вас… (Шум.) мисля, че Вие като народен представител с достатъчно богат опит сте наясно, че прекратяването на дебата след само две изказвания е крайно некоректно и обидно към

Вие се абсолютно наясно, че е крайно некоректно дебатът да бъде прекратяван след само две изказвания и след като беше дадена възможност за обяснение на вот беше толкова шумно в залата, че въобще не се чу какво искат да кажат колегите. Това е гласуване на второ четене. Приема се окончателен законодателен нормативен акт. Колеги, някои от нас могат да направят важни предложения, важни уточнения, на които никой не е обърнал внимание. Нека да запазим уважение едни към други. Да се изслушваме. Да има ред в залата, който има някакви лични разговори, нека да излиза отвън, но да бъдем толерантни, наистина да се чуваме, особено когато става дума за приемане на закони на второ гласуване. Затова апелът ми е към Вас, господин Председател, моля Ви малко по-активно да се опитвате да въвеждате ред в залата. Имаше и некоректни подвиквания тук от трибуната към колегата Дунчев, и то от народни представители, които са на възраст – не им отива. Наистина не им отива. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин Иванов. Ще ползвам правото си да отговоря. Не мисля, че беше много коректна процедурата по начина на водене по следните причини: обърнах внимание на колегата Генов и го помолих да оттегли процедурата си, защото има само две изказвания. Той не я оттегли и Правилникът ме задължава да я подложа на гласуване – това, първо. Второ, три пъти направих бележка на залата за тишина. Извън това може би предлагате нещо физическо да правим? Не, питам, защото не виждам друг начин в залата да бъде наложена тишина, след като се обръщам непрекъснато към народните представители с молба да запазят тишина, да слушаме колегите, които се изказват. Ето, сега има тишина и сега преминаваме към точка втора от нашия дневен ред.

Уважаеми господин Председател, процедурата ми е към Вас по начина на водене. Преди малко ме репликирахте, че сте великодушен, тъй като съм излязъл да изразя своето мнение по моя вот. Моят вот беше всъщност в подкрепа на предложението на колежката Татяна Султанова, което целеше да бъде само една година възможността и срещу предложението на Манол Генов, което исках да предложа. Цялото ми изказване и всичко, което казах в моето обяснение на вот, е свързано точно с това защо съм гласувал за. Така че няма нужда да казвате, че сте великодушен, че давате думата на народен представител да обясни защо е гласувал (реплика от ДПС) и по каква причина е гласувал. Ако не сме ме слушали, какво съм говорил това е друга тема. Ако правите такива реплики, поне слушайте изказващия се за какво говори. Говорех конкретно защо съм подкрепил това предложение. Можех да изляза и когато гласувахме против господин Генов пак да изляза, но нямаше смисъл да повтарям своето изказване, затова излязох, за да защитя защо съм гласувал за. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Ананиев. Доколкото процедурата е по начина на водене – прочетете си изказването от стенограмата и вижте, че е изказване по същество, а не обяснение на вота. Сега има процедури – коя по-напред? Андрей Гюров или колежката Сивева? Заповядайте, колежке. Това е процедура, нали? ТАТЯНА Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е към Вас, тъй като продължавате да позволявате да подвикват колеги от място, и то нееднократно,

Благодаря. Господин Председател, процедурата ми е към Вас по начина на водене. явно на второ четене да гледаме измененията в Изборния кодекс. Всички знаем, че между първо и второ четене постъпиха много предложения, част от тях – взаимоизключващи се. Не виждам в залата ние да разполагаме с Доклада на Правната комисия за второ четене.

Моля, тишина в залата, който иска, ще се изкаже после. Госпожо Йорданова, продължете. Колеги, така няма да продължим напред.

С оглед на комфорта, който имаме в залата, или липсата на такъв изключително е трудно да се работи с компютър за такъв голям обем от работа. (Шум и Колеги, разбирам, че не сте съгласни с тази процедура. Имате възможност да отговорите. Съответно аз съм убедена, че председателстващият ще отговори на моята процедура. Нека да проявим възпитание и да се изслушваме, независимо от това, дори и да не сме съгласни. дори и да не сме съгласни. За първата точка от дневния ред не направих такава процедура, защото Законопроектът беше малък по обем, към настоящия обем обаче обстоятелствата са доста по-различни. Пак казвам: с оглед множеството предложения между първо и второ четене голяма част от тях взаимно противоречиви. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Йорданова. Моля, квесторите, раздайте на колегите, които искат на хартия за второ четене Доклада, да го имат и на хартия, това обаче няма да спре разглеждането на точката. Господин Иванов, процедура – заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, една бърза процедура и тя в унисон с казаното от госпожа Йорданова, а именно по този изключително важен законопроект би следвало да разполагаме с

откъдето аз имам практика, имаше не един-два случая, когато конкретно и Вашата парламента група е правила подобни възражения и ние с господин Минчев винаги сме се съобразявали с подобни искания. Имало е такива. Да не ги търсим.

почти казахте това, което исках и аз да кажа. За да стане ясно и на гостите – колегите от „Демократична България“ и от „Продължаваме Промяната“, уважаеми колеги, искат Доклада на хартия. Голяма част не искат електронно, искат да го имат на хартия,

Поради тази причина, господин Председател, виждам, че господин Минчев си го е разпечатал. Ако някой от колегите има проблеми с разпечатването, да заповяда в нашия кабинет, ще му разпечатаме Доклада на хартия. Предлагам да продължим с гледането на Изборния кодекс. За колегите от „Демократична България“, от „Продължаваме Промяната“, ако имат проблем с разпечатването на хартия,

ЙОРДАН ЦОНЕВ: Казах Ви, че ще Ви обявя процедура, след това ще Ви я дам на Вас. Процедурата, която искам да обявя, е във връзка със заседанията вчера на Председателския съвет второто четене да бъде излъчвано директно по БНТ 1 и по БНР. Процедура, колеги, на гласуване за това предложение. (Шум.) Гласували

Уважаеми колеги, искам още нещо да направя като съобщение пак от председателските съвети вчера, които се провеждаха. Повечето от парламентарните групи изразиха желание Кодексът да бъде гледан в редовното време, така че ако няма други предложения, точката ще бъде гледана само в редовното време за работата на парламента без извънредни заседания, толкова дни и седмици, колкото е нужно Народното събрание, за да чуят всички български граждани позициите на всяка група, на всеки депутат, всяка процедура и всичко, което има като мотивация, аргументация. Това трябваше да Ви съобщя. Продължаваме в един нормален ритъм, в който всички процедури ще бъдат изслушани с изключително внимание. Господин Гюров, заповядайте за процедура. Декларация от името на група – добре. Заповядайте за декларация. Надявам се, че не е по темата. близо два месеца след изборите единственото нещо, което първата политическа сила направи, е да избере председател на Четиридесет и осмото народно събрание с подкрепата на „Движение за права и свободи“ и и да вкара безобразието, което се обсъжда днес в залата. България очаква план и визия. Българските граждани искат спешно да се вземат мерки, за да намалим неравенството в страната, което по времето на ГЕРБ се увеличаваше постоянно. Нямаше разговори за коалиция с естествените партньори на ГЕРБ – тези, които свалиха последния редовен кабинет на България. Не беше дори подкрепена нашата декларация за внасяне на бюджет за 2023 г., с което да изискаме реалните дебати по политики да влязат тук в пленарната зала. За сметка на това ГЕРБ пуснаха заря от фалшиви скандали, лъжи, противоречиви твърдения, пресконференции на техния лидер, който си противоречеше с членовете на тяхната партия. Той си противоречеше дори и със себе си. Когнитивният дисонанс, демонстриран от лидера на ГЕРБ, обърква не само неговите подопечни, а всички, които го слушат повече от няколко секунди. Лошото е, че цялата държава става заложник на настроението на този човек. Вместо работещ план, чухме как сме щели да затваряме централи, което беше разобличено от Европейската комисия. Избухнаха отново фишеци за Gemcorp – един необвързващ меморандум, писмо за намерение, което в очите на ГЕРБ е нещо, което би ни направило като тях, но то не е. Няма такова нещо, което да ни прави като Вас и няма да има. Както сте тръгнали, няма как да формирате коалиция. Няма как хората да не излязат на улицата, когато виждат, че вместо да се решават истинските проблеми вдигане на минималната работна заплата, политика по доходи и пенсии, подкрепа за бизнеса, ГЕРБ, ДПС и БСП приоритизираха това, което днес ще се гледа като единствена важна тема и задача пред Народното събрание. За месец и половина стана ясно, че ГЕРБ нямат намерение да работят за сформиране на правителство с първия мандат. България има нужда от редовен кабинет и отговорно поведение на хората, избрани тук в тази сграда. Не може да се бяга от отговорност, не може да се отлага. Изправени сме пред важни решения, които могат да определят бъдещето на България с десетилетия напред. Не можем да губим историческо време. Всички предупреждават за тежка зима, демонстрират страх от управление без мнозинство. Това безвремие, дами и господа, не може да продължава. Когато другите ги е страх, нас не ни е страх – дори и да сме малко, дори и всички залози да са срещу нас, затова излязохме с план. Заявяваме, че сме готови да поемем управлението на страната с втория мандат в коалиция с „Демократична България“. Само със 73 депутати общо сме готови да предложим правителство със следните ясни задачи: влизане в еврозоната и влизане в Шенген; приемане на социален пакет, който да обхваща минималната работна заплата, заплатите на учителите, лекарите, сестрите, както и продължаване на политиката за увеличаване на пенсиите това е единственият начин за намаляване на неравенството в България, което, за съжаление, както нееднократно вече казахме, е най-голямото в Европейския съюз; запазване на текущите данъци и данъчни ставки; приемане на бизнес пакет за облекчаване на административните тежести за бизнеса. Гръбнакът на българската икономика не бива да се страхува от изнудване, от гнили ябълки в съдебната система, не бива да бъде забавян от страна на държавата с цел някой по веригата да получи подкуп, не бива да има ненужни плащания. Време е българският бизнес да се чувства свободен, сигурен и подпомогнат. Вярваме, че това се случи през месеците управление на кабинета Петков и това беше демонстрирано в ръста на индустриалното производство – за първи път, не за един месец, четири месеца България беше водач в Европейския съюз по растеж на индустриалното производство. Ще въведем работеща електронна идентификация за гражданите до края на 2023 г., за да ползват услугите на електронното управление, завършването на процедурата по въвеждане на лична карта с чип, приемане на пакет за по-добро административно обслужване на гражданите, например въвеждане на система за предварително запазване на час в КАТ, Службата по кадастър и Паспортното отделение, за да се премахнат опашките и чакането пред гишетата. Пакет „Справедливост“ – той също ще бъде от нашия план. И най-накрая, да започнем реформа в българската прокуратура. Знаем, че със съществуващите служби и проблемите по границите, и най-вече липсата на доверие към едно потенциално правителство на ГЕРБ, редица европейски страни няма да ни допуснат в Шенген през декември. Ако не влезем в Шенген, шансът за влизане в еврозоната също намалява – особено без редовен кабинет, особено без внасянето на редовен бюджет. За да поемем в тази тежка ситуация, държавата има няколко критични предпоставки. Ако те не бъдат изпълнени, няма да имаме друг избор, освен да върнем втория мандат неизпълнен. Ако другите партии в парламента предпочитат хартиената бюлетина пред алтернативата на редовно правителство и постигането на исторически напредък за България, следващите стъпки по европейска интеграция, нека да излязат тук, да го признаят и заявят пред всички български граждани. Не смятаме да влизаме в задкулисни договорки, нито да преговарям в тъмни стаи. Ето защо всички предпоставки трябва да се случат сега, пред очите на българските граждани в парламента. Ето и нашите условия. Първо, оттегляне или отхвърляне на предложенията за промени в Изборния кодекс. На България не ѝ трябва връщане на миналото с подправени протоколи и хартиени бюлетини в чували, пренасяни посреднощ.

очаква реална промяна как прокуратурата да заработи за гражданите и за истинска справедливост. Без промяна в прокуратурата шанс за промяна в България е невъзможна. Ето защо слагаме подкрепата към нашите предложения като втора и много важна предпоставка за съставяне на правителство във втория мандат. приемане на първо четене на промените в НПК и Закона за съдебната власт, свързани с механизма за разследване на главния прокурор и подобряване на досъдебното производство. правомощията на прокуратурата до рамките им съгласно Конституцията на Република България, ограничаване на безконтролното командироване, възможност за обжалване на отказите за образуване на досъдебно производство. приемане на декларацията за внасяне на Закон за бюджета в Народното събрание при залагане на максимум 3% дефицит. Един месец и половина вече не се внася бюджет от президента и служебното правителство. Това не може да продължи. Ако видим, че няма мнозинство за внасяне на бюджет с консервативен трипроцентов дефицит, ние пак не бихме взели управлението на страната в този момент. Няма как да постигнем социалните ни приоритети без бюджет, няма как да увеличим заплати и пенсии без бюджет, няма как да влезем в еврозоната, ако дефицитът е по-голям от 3%. Това са истинските приоритети на България – не хартиената бюлетина! Време е да видим къде реално стоят партиите в този парламент по този въпрос още сега.

на МВР, така че изпълнителната власт да може да ги назначава и ръководи ефективно. Няма как едно редовно правителство да обещае ефективна работа по влизане в Шенген без контрол върху службите. Блокиращият подпис на президента за промяна в службите трябва да бъде премахнат. За да носи отговорност за Шенген, правителството трябва да има и контрол върху най-важните инструменти на изпълнителната власт.

Дори молбата ни за смяна на главния секретар на МВР, който вчера подаде оставка, не беше подкрепена от президента. В понеделник ние ще предложим законодателни промени българските служби да бъдат под директно управление на Министерския съвет. Шесто, приемане на първо четене на промени в НПК. Седмо, приемане на Законопроект за КПКОНПИ с разследващи функции и ръководство, което се предлага от Министерския съвет и се гласува в Народното събрание. в периода до връчване на втория мандат, а и след това, приоритетно насрочване за разглеждане в зала и в ресорните комисии на всички законопроекти, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост и Стратегическия план за земеделие. Девето, в периода до връчване на втория мандат, а и след това, приоритетно насрочване за разглеждане в зала и в ресорните комисии на законопроектите за приемане на България в Шенген и в еврозоната. Уважаеми колеги, уважаеми български граждани! Тук сме, за да кажем, че имаме план, имаме алтернатива и България може сега да реши по кой път иска да поеме по пътя към едно реформаторско правителство и добро бъдеще за страната или реваншизъм обратно към тъмните години на прехода и хартиената бюлетина. Благодаря. (Ръкопляскания от „Продължаваме Благодаря, господин Цонев. От името на парламентарна група искам 15 минути почивка, за да може колегите да помислят дали най-важната задача на този парламент е да откраднат вота на българите, за да могат след това да крадат от данъците на българите, или имаме по-важна задача, като това да приемем бюджет и всичките тези закони, които стоят и чакат, за да може да тръгне Планът за възстановяване и устойчивост. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Обявявам 15 минути почивка по искане на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“.